Godišnji izvještaj o radu Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za 2013. godinu Podnositelj izvještaja je Upravni odbor Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva temeljem članka 16. Zakona o nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva. Materijal ste primili. Vlada Republike Hrvatske dostavila je mišljenje. Želi li predlagatelj dati dodatno obrazloženje? Da. Predsjednica Upravnog odbora, gospođa Svjetlana Plavša Matić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče i uvaženi zastupnici i zastupnice. Ukratko samo par informacija o tome što smo uspjeli napraviti u prošloj godini. 2013. godina je bila značajna godina za Nacionalnu zakladu s obzirom da smo obilježili desetu godišnjicu osnutka. Znači osnovani smo 2003. godine sa posebnim zakonom. 2013. je isto tako bila važna zbog toga što je Europska komisija proglasila

organizacije civilnog društva. Kroz tih 10 godina objavili smo 59 natječaja i 48 poziva za iskaz interesa. Gotovo 300 milijuna kuna dodijeljeno je za gotovo 4000 podrški koje su dodijeljene organizacijama civilnog društva. I ono što je najvažnije, kroz te podrške zaposleno je gotovo 5000 ljudi što muškaraca, što žena koji su u stvari radili na projektima i programima koji su podržani kroz te podrške. I uz njih je povezano preko 100 tisuća volontera i volonterki. Ono isto tako što je važno da smo u prošloj godini u stvari proveli aktivnosti koje su vezane uz dodjelu sredstava kroz europske fondove jer smo proglašeni provedbenim tijelom. Pokrenuli smo i dodijelili nagrade najboljim aktivistima i aktivisticama u toj europskoj godini građana koja je bila prošle godine, uspješno proveli Program Europa plus kojim smo dodijelili jednokratne podrške za osiguranje nesmetane likvidnosti i kvalitetne provedbe kvalitetne provedbe odobrenih projekata iz fondova EU. Isto tako pokrenuli program podrške razvoju filantropije i zakladništva i podržali forum zaklada kojih sada već ima 27. Uveli i tu jednu novu platformu kojom se organizacije civilnog društva na drugačiji način mogu financirati, a to je izravno od građana i koristiti njihovom aktivnošću za prikupljanje sredstava za aktivnosti koje provode organizacije civilnog društva. Podržali smo i projekte društvenog razvoja u jedinicama lokalne i područne, regionalne samouprave naročito u gradovima do 30000 stanovnika nastavili partnerstvo sa regionalnim mrežama koje u stvari kapilarno omogućavaju i podržavaju razvoj organizacija civilnog društva i četiri regionalne zaklade koje u stvari provode decentralizirane natječaje i omogućavaju financiranje na lokalnoj razini, a od prošle godine je i pokrenut program Centara znanja za društveni razvoj u Republici Hrvatskoj koji imaju važnu ulogu naročito sada nakon ulaska Hrvatske u EU. Ostvarena je i dobra suradnja sa dva ministarstva – Ministarstvom socijalne politike i mladih i Ministarstvom branitelja s obzirom da smo pokrenuli financijske podrške za udruge iz Domovinskog rata i saveze udruga osoba sa invaliditetom i lokalne udruge osoba sa invaliditetom. I vjerujemo da će istraživanje koje smo proveli o utjecaju podrški Nacionalne zaklade u tih proteklih 10 godina na društveni i ekonomski razvoj u Hrvatskoj biti putokaz za kvalitetnije provođenje podrški organizacijama civilnog društva. Evo toliko ukratko. Hvala vam lijepa. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a govorit će uvaženi Jasen Mesić. Izvolite. Hvala lijepa poštovan potpredsjedniče, poštovana gospođo. Zahvaljujem na vašem predstavljanju. Uobičajeno je kad imamo ovakva izvješća u Hrvatskom saboru onda reći nešto o tome koliko je civilno društvo važno, zašto je sve važno, koliko toga možemo u civilnom društvu naći preskočit ću taj dio, pa ću reći ono što smatramo vrlo dobrim u ovom izvješću. To je da je prikazano vrlo transparentno financiranje pod broj jedan. Kad bi sve institucije i zaklade tako transparentno pokazivale ono što su financirale mogla bi se voditi kvalitetnija rasprava. Mislimo da je jako dobar angažman Zaklade za civilno društvo, društveni razvoj na lokalnoj razini ono što je gospođa spomenula sredine do 30000 stanovnika. Mislim da je jako dobro i mislimo da je jako dobro da su jedni od ciljeva zaklade da pospješi zapošljavanje samozapošljavanje djelatnosti te vrste. Poznato je da je to trend i u najrazvijenijim zemljama EU di sad zapravo u nekim zemljama takva vrst zapošljavanja dostiže i do 10% zaposlenosti i to smatramo dobrim. Također je dobro da zaklada pokreće i mehanizam istraživanja rezultata, odnosno praćenja rezultata odnosno na neki način valorizacije onoga što je zaklada financirala i na neki način da se vagne nakon nekog vremena koliko su postignuti efekti onoga što se htjelo kroz zakladu financirati. Dobro je da je isto tako pokrenut Program "Zajedno za bolje", to sam već govorio vezano za lokalnu zajednicu. Ono što smatramo da bi trebalo i dalje raditi na tome, moram pitati oprostite koliko košta ova publikacija?

ako je već rađena publikacija na ovaj način ja bih uz ovo transparentno prikazivanje financiranja volio vidjeti i taksativno kriterije ili barem opće odrednice onih ljudi koji su odlučili financirati određene programe. Za to postoji mogućnost. Mislim da bi to onda bilo još kompletnije. Pored toga na stranici 77., 76., 69., 52., 24., 25. stranice ove publikacije vam se pojavljuju aktualni političari. E sad, da li je to dobro ili loše za razvoj civilnog društva? Kad bi se prikazivali svi političari, a ne samo vladajući, onda bi ja bio za to da se prikažu. Ako se prikazuju samo vladajući moram priznati osobno da me to kao pažljivog čitatelja ove publikacije ne čini baš najsretnijim pogotovo ako recimo na stranici 76. imate Hrvatska mreža za suradnju na euro Mediteranu, imate sliku uvaženog predsjednika Sabora gospodina Leke a u tekstu ništa o njemu ne piše ili gdje je on to bio i što je radio. A mi slučajno znamo da je on tamo vodio delegaciju Hrvatskog sabora koji nije bio samo gospodin Leko nego su bile kolege iz svih stranaka. Mislim da bi to onda bilo bolje da je to tako napravljeno. Inače, ovdje se nigdje ne spominje ime Ivan Leko, to sam dobro provjerio. Da, piše da je Hrvatska sudjelovala u Marseilleu ali ne piše da je sudjelovao Nije baš uobičajeno na ovaj način voditi raspravu u Saboru. Pustite kolegu Mesića da iznese svoje izlaganje. Tim više ako je to tako onda su trebale biti nabrojane i druge kolege. To bi doprinijelo objektivnosti. Što se tiče financiranja i dalje programa civilnog društva i dalje imamo problem centraliziranosti i Grada Zagreba. Mislim da bi sama zaklada morala osmisliti, vidim da je krenula u tom smislu s ovim ciljevima prema lokalnoj zajednici, i to je apsolutno ispravno ali mislim da se to treba nastaviti intenzivnije. Jer vam se vrlo često u financiranju udruga civilnog društva, primjerice ajmo to tako kolokvijalno nazvati sektor kulture, u Zagrebu vrlo često po mom mišljenju događaju određena preklapanja. Pogotovo tu mislim na sektor nezavisne kulturne scene. Inače ne mislim da je nezavisna kulturna scena dobar naziv, bolji naziv je vaninstitucionalna kulturna scena, koja je sama po sebi vrlo raznolika. Tamo su vrlo educirani, uglavnom vrlo educirani ljudi koji znaju pisati programe i na neki način češće isposluju sredstva za raznorazne programe a kad zbrojite takve kulturne programe sličnih profila u Hrvatskoj ne iznose niti 10% toga. Ako već radite na radionicama, idite na radionice i u tom smislu. Ja sam inače uvijek za financiranje kulturnog sektora. No, ono što sam želio dodati vezano za financiranje kulturnog sektora, zanima me da li je planirano u istraživanju i praćenju rezultata financiranja isto tako me zanima da li te pojedine udruge civilnog društva za iste programe dobivaju sredstva i iz nekih drugih izvora? Recimo iz zaklade koja se naziva Zaklada "Kultura Nova"? E, onda tu treba dodatno poraditi na transparentnosti i na praćenju izvješća zbog toga što financiranje istih kulturnih programa iz dva izvora zahtjeva dodatno i transparentno praćenje. Jer kad pogledate onda ćete vidjeti da se neki programi nezavisne kulturne scene financiraju više nego obnova Zagrebačke katedrale ili Šibenske katedrale koja sama po sebi traži značajna sredstva jer se radi o takvom spomeniku. Što naravno ne mislim da je baš realno, sa mog aspekta. koji nisam siguran mada su ovdje provedena i određena istraživanja po tom pitanju pa će možda gospođa u zadnjem obraćanju nešto o tome reći, a to je vezano za neprofitne medije gdje su neprofitni mediji čini mi se 2013. godine mislim da je bilo 6 udruga nakladnika financirali su nešto više od 600 tisuća kuna i nakon toga taj čitav segment, ako se ne varam, prelazi u Proračun Ministarstva kulture i financira se iz Proračuna Ministarstva kulture. E sad, ako je to civilno društvo onda je logično da ga financira zaklada i kako je moguće da je s 1.1.2014. godine to prestalo de facto biti civilno društvo i prešlo je u sektor Ministarstva kulture koji ga financira na jednaki način ko recimo Državni arhiv u Osijeku. Je li to onda udruga civilnog društva ili nije? Da li s time što je to sad prešlo u Ministarstvo kulture možemo nazivati civilnim sektorom? Jel ako to možemo nazivati civilnim sektorom onda šta je radio kod vas 2013., u vašem financiranju? Mislim da takve stvari trebamo svi skupa razjasniti kako bi ovo inače poprilično osebujno i rekao bih dosta opsežno, i poprilično pedantno istraživanje bilo još pedantnije. I pored toga možda sam propustio, a možda i ne pa čisto to predlažemo kao sugestiju. Prije ovakvih izvješća možda bi bilo dobro napraviti poneku tematsku sjednicu ovdje u Hrvatskom saboru pojedinih odbora kojima je ovo bazični interes kako bi se možda i u direktnoj raspravi ponešto još toga razjasnilo a ne da se svedemo na ovakvu raspravu u plenarnom zasjedanju, vrlo često opterećenom određenim političkim aktualnostima. Hvala lijepa. Zahvaljujem. U ime kluba HNS-a govorit će poštovani Goran Beus Richembergh. **Beus Richembergh, Goran (HNS)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana gospodo ravnateljice, upraviteljice zaklade, kolegice i kolege pred nama je izvješće Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva koja već punih 10 godina, ovo je 11, podiže podiže standarde u svojoj osnovnoj misiji, ali i misiji koju dijele i mnogi drugi instituti i institucije u našemu društvu od ministarstava do županija, jedinica lokalne samouprave i brojnih drugih koji s jedne strane raspodjelom javnih sredstava, a s druge strane filantropski, dakle vlastitim sredstvima financiraju različite programe i projekte u prostoru civilnog društva u Hrvatskoj. Kad kažem podiže standarde, ona to čini od prvoga dana. Od 2002. godine kad je pokrenuta inicijativa, 2003. kada je ustanovljena nacionalna zaklada i to posebnim zakonom kojega je donio Hrvatski sabor, pa svih ovih godina uspostavljao se model kako ga nije razvio nitko drugi u Hrvatskoj i to prema primjerima najbolje prakse u svijetu, rekao bih čak iznad standarda koji vrijede u EU. Kad je Kad je to nacionalna zaklada radila prije 6, 7 ili 8 godina mnogima to nije bilo drago jer su do tada navikli na jedan drugačiji način stjecanja sredstava iz javnih izvora s malo kontrole ili nimalo kontrole i sa malo ili nimalo odgovornosti za izvršenje onoga zbog čega su te sve i dodijeljene. Zaklada je tu uvela potpuno nova pravila, nove postupke, nove procedure i u tome smislu stvorila je jedna model od kojega su učili i iz inozemstva. Nije nikakva tajna da je zaklada već već godinama u stalnim komunikacijskim aktivnostima sa brojnim drugim akterima, fundacijama prije svega iz EU koji su model koji je razvijen ovdje kod nas u Hrvatskoj oduvijek ocjenjivali najvišim ocjenama. Pa onda nije ni čudo da je ovo istraživanje koje je napravljeno, rekao bih prigodno o 10. obljetnici osnutka zaklade, istraživanje koje je proveo Institut za društvena istraživanja dalo ovako pozitivne rezultate o utjecaju same zaklade na socijalne i ekonomske prilike u društvu. Žao mi je što je prošle godine Vlada napravila grešku i umjesto da podrži izvješće nacionalne zaklade i na taj način punim plućima čestita njen 10. rođendan povela se za izvješćem koje je bilo podastrto Vladi o jednoj reviziji same zaklade u kojemu je bilo mnogo pogrešnih zaključaka i vrlo tendencioznih sugestija. Sjetimo se samo one o kupovini automobila, kada je nacionalnoj zakladi spočitnuto zašto nije kupila službeni automobil. Onome tko je radio reviziju nije bilo važno što su stvarni troškovi i potrebe za korištenje automobila daleko manji nego što bi koštala nabavka službenog automobila. I tada je, podsjetit ću Hrvatski sabor reagirao na takvo negativno mišljenje protestom. Čini mi se 104 ili 108 zastupnika u Hrvatskom saboru suzdržalo se od zaključivanja o izvješću. Nije se solidariziralo s prijedlogom Vlade. Ove godine naravno Vlada je dala punu podršku izvješću jer je procjenjivala stvarno relevantne činjenice koje resi izvješće nacionalne zaklade. No, valja reći da djelovanje zaklade u 2013.godini se nipošto ne može usporediti s okolnostima, odnosno djelovanja Jer prije 5 ili 8 godina Jer prije 5 ili 8 godina ciljni sektor u Hrvatskoj mogao je računati i na brojne druge izvore financiranja, a danas se govori o vrlo reduciranom broju. Ukupna sredstva koja su na raspolaganju u civilnome sektoru bitno su manja. S druge strane, postoji jedno opće nerazumijevanje kad se govori o civilnome sektoru, kad se govori o nevladinim organizacijama i ono uglavnom preko predrasuda proističe iz općega poimanja uloge, ali i pojedinačnih lošim primjera pa se kao loši primjeri uglavnom navode organizacije koje sa civilnim društvom u užem smislu nemaju ništa pa se onda i u izvješćima, a to smo nedavno bili svjedoci da smo i prilikom rasprave o jednome zakonu imali jednu analitiku koja je u isti koš utrpala i Hrvatski olimpijski odbor i sportske klubove i Hrvatski autoklub, dakle udruge osnovane po posebnome zakonu sa posebnim javnim ovlaštenjima, jednako tako kao i sportske dakle organizacije sa svim onim drugim udrugama koje čine zapravo smisao civilnoga društva, ne samo kod nas nego bilo gdje, organizacije koje su osnovane za opće dobro. U različitim djelatnostima, u različitim područjima djelovanja. Zaklada za razvoj civilnoga društva oduvijek vrlo transparentno izvješćuje o tome kako je raspolagala i raspodijelila sredstva koja prikuplja i koja dodjeljuje na osnovi zaključaka posebnih tijela koje čine stručnjaci. Zaklada za razvoj civilnog društva, rekao bih, jedina je organizacija koja dijeli javni novac, a koja sustavno vodi računa o tome kako je on potrošen. Praćenje utroška sredstava, evaluacija programa, učinaka, obilasci, posjeti, pregledavanje dokumentacije, intervjui, praksa su zaklade praktički od njenoga samoga osnutka. To nekima naravno nije odgovaralo, nije odgovaralo ni nekima koji su navikli na velike donacije ranije, na relativno velike budžete, a kad se kolač objektivno smanjio, onda kad su pooštreni kriteriji, neki su se i bunili, a to je normalno, to je za očekivati. Ali zaklada je držala do tih kriterija uvijek i u tome smislu možemo reći, ja to u ime kluba HNS-a liberalnih demokrata želim podcrtati da je zaklada uvijek javnim sredstvima, dakle javnim novcem kojim je raspolagala i koji raspodjeljuje svake godine upravljala po najvišim mogućim standardima i odgovornosti prema javnome novcu. I da je u svim slučajevima kada kriteriji nisu poštovani, kada ugovorne obveze nisu poštovane, penalizirala one koji su to zlouporabili i ti nisu nikada više mogli zapravo ponoviti istu grešku, … u ovom sustavu nema, ali ima mnogih koji iz neznanja nisu ispunjavali svoje obveze, ali im je zaklada što sama, što preko specifičnih stručnih kako savjetnika, tako i udruga, regionalnih zaklada pomogla da svoju praksu, svoje standarde, svoje procedure podignu na višu razinu, da poštuju, dakle sve kriterije, da ih dobro razumiju i da ih slijede. U tome smislu uloga zaklade nije niti je bila ikada samo raspodjela sredstava, nego jedan trajan doprinos edukaciji civilnoga društva, unapređenju prakse u organizacijama civilnog društva, izgradnje infrastrukture, tzv. institucionalna pomoć i ono što je vrlo važno, regionalizacija. Mreža koja je uspostavljena preko regionalnih zaklada, ali i preko velikih organizacija koje su dobivale institucionalnu podršku pa su samim tim izgradile veći kapacitet i na njih su se mogle osloniti i brojne manje lokalne organizacije. Dakle, taj pristup ima dugoročne izrazito pozitivne posljedice za razvoj civilnoga društva. Naravno da se može uvijek govoriti o tome da li je u procjeni prioriteta novih poziva, novih natječaja, da li se tematski uvijek pogodilo ono ono što dugoročno treba, ali gotovo da nema ni jedne teme iz ovih 59 natječaja koje je zaklada u 10 godina raspisala da nije bila relevantna. U svakome slučaju dobro je da je zaklada prije nekoliko godina otvorila mogućnost kandidacije i projekata koji se bave međunarodnom suradnjom, a posebno što je u vrijeme kad je Hrvatska ulazila u EU krenula sa posebnim projektom koji se tiče, dakle, europskih vrijednosti, aktivnoga građanstva, suradnje na razini EU. Također, htio bih naglasiti da postoji poseban jedan projekt u kojemu je moguće uspostaviti različite programe i u drugim zemljama kako bi se jačali njihovi demokratski kapaciteti i standardi, kako bi se post ratno stanje prevladalo kako bi se stanje nakon nasilnih svrgavanja režima stabiliziralo kako bi se stvorili aktivni građani i u tim zemljama. moje jedino pitanje u tome smislu jest, da li se taj prostor može proširiti i na zemlje koje su aplikanti za članstvo u EU, do kojih nam je stalo jer mi kao zemlja u regiji koja ima dosta aplikanata ima određenu ambiciju da bude aktivna u tom procesu pomoći, dakle da se sjetimo i Ukrajine i Moldavije i Gruzije, a osobito Turske jer su nam čini mi se u tome smislu bliže, a imamo određenu višu razinu odgovornosti možda nego prema zemljama Južnog Mediterana, makar su upravo te zemlje prošle kroz vrlo snažne traume velikih društvenih promjena, revolucionarnih događanja nakon kojih nažalost nije došlo još uvijek do stabilizacije stanje i do opće demokratizacije, nego nažalost i do u nekim u nekim zemljama i do kaosa i do opće nesigurnosti. U ime HNS-a liberalnih demokrata pridružujem se ocjeni Vlade RH da se radi o dobrome izvješću kojega treba Hrvatski sabor prihvatiti i najavljujem da ćemo u tome smislu podržati Izvješće Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za 2013.godinu sa čestitkom što je prvih 10 godina zaklada odradila tako velik, važan i odgovoran posao. I naravno želju da još nekoliko dekada radite i uvijek još bolje. Hvala lijepa. Na ovo izlaganje sada ćemo čuti repliku poštovanog Jasena Mesića. **Mesić, Jasen rekli ste da je sada puno teže nego prije 5,6,7,8 godina s obzirom na manju količinu sredstava, ako sam dobro shvatio, koje su tada dolazile u RH vezano za ovo. istovremeno se otvorila i nova mogućnost financiranja za niz ovih projekta i mislim da se tu može napraviti određene promjene. Recimo, za niz ovih programa za niz ovih programa koji su bili financirani koji su ovdje navedeni transparentno da su financirani s područja nezavisne ili vaninstitucionalne kulturne scene namijenjeni jesu fondovi EU u sklopu programa Kreativna Europa gdje su objedinjena područja medija i kulture. Dapače, upravo bi se takvi programi prije trebali javljati na te fondove, a tek onda na Zakladu civilnog društva. Jel je upravo ideja sljedećeg proračunskog razdoblja EU 2013.-2020.u 2013.-2020.u tih 7 godina povećava taj sektor baš stimulirajući takvu vrstu aktivnosti koja se ocjenjuje i vrstama aktivnosti koje doprinose gospodarskom rastu. Također je to po meni vezano i za neprofitne medije. Tako da u tom smislu svako vrijeme donosi nove izazove i nove šanse i mislim da ako se zaklada postavi u tom smislu da može na neki način pridonijeti i uputiti s obzirom da je otvorila i program Europa plus i ovo što ste naveli u izvješću da u tom smislu se može onda i to preorijentirati. Pa prema tome u tom smislu ne vidim problem u tome što evo se u EU u starim članicama procjenjuje da nama više ne treba takva vrsta pomoći nego da su nam otvoreni fondovi na koje možemo ravnopravno aplicirati. Richembergh, Goran (HNS)** Hvala kolega Mesiću što ste me podsjetili da valja podcrtati tu činjenicu da je ulaskom RH u EU stvoren jedan novi prostor u kojemu se može kvalitetnim projektima i programima angažirati i sredstva iz jednog dijela europskih fondova. No ja bih vas podsjetio da su nevladine organizacije u RH pioniri povlačenja sredstava iz europskih izvora. One su bile prve koje su formulirale dobre, kvalitetne programe, koje su se davno proučile i naučile procedurama, koje su zadovoljile vrlo visoko postavljene kriterije za ostvarivanje prava dodjele sredstava iz europskih fondova. I u tome smislu vjerujem da kapaciteti koje oni imaju, tehnologija kojom su ovladali ali i logistička potpora i same Nacionalne zaklade s jedne strane, regionalnih zaklada s druge strane, referentnih velikih regionalnih organizacija s treće strane mogu bitno pridonijeti da se razina iskoristivosti sredstava koje mogu uopće dobiti neprofitne organizacije podigne na najvišu moguću točku. U tome smislu volio bih da i mi ovdje shvatimo da to nije povlačenje sredstava koje troše nevladine organizacije za neke imaginarne projekte koje nitko ne vidi, nego da je to također jedan oblik socijalnog poduzetništva gdje se otvaraju perspektive suradnje nevladinog sektora, lokalne zajednice pa čak i privatnog sektora gdje su aplikanti i kandidati za učlanjenje u EU koji su prije nas ušli pokazali zapravo modele po kojima se ta simbioza ili barem zajednički interes može sjajno iskoristiti, iskoristiti, sjajno odraditi na opći interes lokalne zajednice, prije svega na edukaciji zatim na uvođenju novih praksi i učenju od boljih. Hvala lijepo. U ime kluba SDP-a govorit će poštovani Tomislav Žagar. **Žagar, Tomislav (SDP)** Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažena predsjednice upravnog odbora, kolegice i kolege. Pa evo za početak klub SDP-a prihvaća Izvješće o radu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za 2013.godinu. Svako demokratsko društvo pa tako i naše društvo ima u interesu razvijanje civilnog sektora. Dakle, osim javnog u kojeg uključujemo državu i jedinice lokalne samouprave privatnog sektora kojeg karakterizira, prije svega određuje tržište, tu je civilni sektor koji se jednostavno mora pomagati, a kroz ovu zakladu koja je u svojih 10 godina što je u uvodu rečeno ispunila velikim dijelom ovu zadaću se to i omogućuje. Jer bez razvoja civilnog sektora nema zapravo ni slobodnog društva. Jer je jako bitno da civilni sektor može jasno nastupati prema javnom sektoru a posebno u svrhu donošenja što kvalitetnijih mjera izvršne i zakonodavne vlasti, posebno onih mjera koje uzimaju u obzir potrebe pojedinih skupina unutar društva. Slobodno udruživanje, samoorganizacija građana, te gradnja socijalnog kapitala i povezanosti u samoj je srži svakog demokratskog društva. Konačni cilj istoga jeste omogućiti različitim skupinama unutar društva da izražavaju, promiču i afirmiraju svoje vrijednosti i svoje stavove. Kada govorimo o civilnom društvu onda se redovito tu spominju pojmovi poput neprofitni sektor, građanska inicijativa i volonterstvo. Sve ovo služi ka unapređenju demokratskih institucija društva. Dakle u 10 godina rada zaklade ovdje je predlagateljica u uvodu te brojke i donijela, brojke su doista vrijedne spomena. Ono što je bitno za 2013. godinu, što sam izdvojio kao meni se čini jako bitno to je prije svega financiranje iz europskih fondova gdje zaklada se uključila, dobila je akreditaciju. To je zatim pokretanje razvojnih inicijativa u vrijeme recesije i krize. Nacionalna zaklada je unijela dodatnu stabilnost i održivost organizacija civilnog društva kroz gotovo 40 milijuna kuna uloženih u aktivnosti za opće dobro. Dakle, to su značajna sredstva. Tu se spominje da je ukupno zapošljavanje od 508 osoba i to 376 žena i 132 muškarca što je isto jako bitno. A uključeno je ukupno 4 tisuća 17 volonterki i volontera. Pilot program Europa plus je uspješno proveden, na taj način je odobreno ukupno 5 milijuna kuna povratnih sredstava za 24 organizacije civilnog društva odnosno 28 ugovorenih projekata iz fondova Europske unije. Pokrenut je poseban program podrške razvoja filantropije i zakladništva. Brojnim aktivnostima i oblicima podrške potiče se ulaganje u mlade što je posebno bitno, to se kroz nagrade za osnovne i srednje škole i usmjerene razvoju volonterstva kroz podršku posebno mladima. Na inicijativu Nacionalne zaklade iz 2012. osnivaju banke ili fonda za društveno ulaganje u 2013. godini podržana je inicijativa većeg broja dionika osnivanju prve etične banke u Republici Hrvatskoj e-banke. O tome su izvještavali i mediji. Mislim da sam to vidio. …/Govornik se ne razumije./… uspješna provedba razvojne suradnje u području centara znanja za društveni razvoj u Republici Hrvatskoj koji imaju važnu ulogu naročito nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju. Zbog rada na istraživanjima i analizama javnih politika iz različitih područja društvenih djelatnosti na nacionalnoj ali i na EU razini. Možemo reći da je dakle i to je ovdje u izvještaju navedeno da je zaklada 2013. godine utjecala na društvene promjene i razvoj civilnog društva u našoj zemlji kroz sustavnost i raznolikost svojih oblika podrške od financiranja kratkoročnih građanskih inicijativa kojima se rješavaju problemi u zajednici preko projekata kojima se doprinosi razvoju društvenog kapitala te demokratizaciji razvoja civilnog društva. Dakle, one zadaće koje su bile i predviđene. Dakle, samo na kraju još par ovih podataka, činjenica vezanih uz samo financijsko stanje zaklade. Dakle, rješenjem Ministarstva uprave 16. studenog 2010. odobren je zakladi upis promjene Statuta u zakladni zapisnik, izmjenama Statuta propisano je pored ostalog da zaklada može gospodarskim iskorištavanjem svoje osnovne imovine, imovine koja je dana na korištenje ostvarivati prihode koje će koristiti za provođenje programa i osnovne svrhe djelovanja zaklade. 21. lipnja 2012. zaklada je dostavila Ministarstvu uprave Odluku upravnog odbora o utvrđivanju stanja osnovne imovine zaklade u novcu 22 milijuna 552 tisuće 88 kuna i u nekretninama 22 milijuna kuna. A dana 27. svibnja 2013. ponovno je dostavljena odluka Ministarstva uprave o uvećanju zakladne imovine.

te osnovna imovina u novcu namijenjena ulaganju u nekretnine 4 milijuna kuna. I 26. srpnja je dostavljeno Ministarstvu uprave izvješće o stanju osnovne imovine zaklade i kupoprodajne ugovore za nekretnine u Rijeci i Zagrebu. Dakle izvješće je potpuno i klub SDP-a predlaže Hrvatskom saboru prihvaćanje ovog izvješća. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Zaključujem raspravu. Odlučivati ćemo sutra. I time ćemo danas završiti sa radom, nastaviti ćemo sutra u 9,30. Raspraviti ćemo Izvješće o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2013. godinu. Hvala svima, doviđenja.